Virðulegi forseti. Í mars á síðasta ári hófst starfsemi Sigurhæða á Selfossi þar sem boðið er upp á þjónustu við þolendur kynbundins ofbeldis á Suðurlandi. Það var Soroptimistaklúbbur Suðurlands sem hafði forgöngu um stofnun verkefnisins og langar mig að þakka þeim fyrir framtakið hér úr ræðustóli Alþingis. Sigurhæðir eru fyrsta og eina úrræði sinnar tegundar á Suðurlandi og er með víðtækasta og virkasta net samstarfsaðila á landinu eða 22 aðila alls. Vert er að taka fram að mikil ánægja er með verkefnið frá samstarfsaðilum og hafa þeir nefnt hversu gott er að geta vísað konum í úrræði þar sem faglegur og hlýr faðmur tekur á móti þeim. Mjög gott samstarf hefur verið við lögregluna, Félagsþjónustu sveitarfélaga og Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Á þessu fyrsta starfsári Sigurhæða hefur starfseminni verið afskaplega vel tekið og ljóst er að mikil þörf var fyrir þjónustu sem þessa. Nú er svo komið að tæplega 200 konur hafa verið eða eru í þjónustu Sigurhæða og viðtöl nálgast 600. Er þá viðamikið hópastarf ekki talið með. Sigurhæðir hafa fest sig í sessi bæði sem verkfæri samstarfsaðilanna 22 sem nýta úrræðið mjög vel og einnig meðal sunnlenskra kvenna sem æ oftar koma að eigin frumkvæði. Höfuðverkefni nú er að tryggja rekstrargrundvöll Sigurhæða til framtíðar. Sigurhæðir hafa leitað til þingsins og til félagsmálaráðuneytisins eftir fjármagni til að tryggja starfsemina til framtíðar. Það er almennt mat allra sem að starfseminni koma og er staðfest í óháðri úttekt Háskóla Íslands á Sigurhæðum að geysimikil ánægja ríkir með Sigurhæðir meðal samstarfsaðila, skjólstæðinga og sjálfboðaliða.

Þar var ekki einungis kosið milli fólks í embætti heldur endurnýjuðum við Sjálfstæðismenn stefnu okkar í mikilvægum málaflokkum. Mig langar sérstaklega til að deila með þinginu og þjóðinni texta sem nú er stefna Sjálfstæðisflokksins í málefnum innflytjenda. Með leyfi forseta: Með leyfi forseta: „Taka ætti vel á móti þeim sem vilja koma hingað til lands til að lifa og starfa. Mikilvægt er að tryggja öryggi erlends verkafólks og virða réttindi þeirra. Innflytjendur auðga bæði menningu og efnahag. Leyfa ætti fólki utan Evrópska efnahagssvæðisins, sem hefur fengið starf hér á landi og er með hreint sakavottorð, að koma hingað og starfa. Ísland ætti að sýna frumkvæði í því að bjóða fleiri kvótaflóttamönnum hingað.“ Þessi texti var samþykktur með nánast öllum atkvæðum á fjölmennasta landsfundi Sjálfstæðisflokksins í sögunni og undir hann tek ég heils hugar. Það er því ástæða til að ítreka að Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir umburðarlyndi og að Ísland er opið fyrir fólki sem kemur hingað með löglegum hætti.

Ráðstöfunartekjur þeirra sem verst hafa það í okkar ríka samfélagi eru langt undir fátæktarmörkum og dragast saman ár eftir ár þannig að sárafátækasta fólkið okkar nær engan veginn endum saman. Best setta fólkið okkar finnur fyrir verðhækkunum á matvöru, húsnæði, leigukostnaði og öðrum nauðsynjum vegna vaxtahækkana svo um munar og er í áfalli vegna þess.

um 200.000 kr. á mánuði eftir skatt, sem er engin ofrausn? Setjum þetta í samhengi við jólabónus okkar hér á Alþingi og nauðsyn okkar á honum.

varðandi loftslagsmál þá berast líka ýmsar fréttir því tengt er lúta að umhverfismálum og neyslu þjóða. Því ber að fagna

og upplýsingarnar eru meiri um það hvað við göngum gegndarlaust á gæðin sem mannskepna, eins og ég hef reyndar nokkrum sinnum komið inn á í ræðum hér. Í næstu viku er því spáð að mannkynið nái því að verða 8 milljarðar, sem er töluverður fjöldi fólks. Sérfræðingar hafa jafnframt áhyggjur af neyslu og misskiptingu auðs í heiminum, þ.e. sum okkar neyta freklegar en önnur. Það er með öllu óréttlátt að velta skuldinni yfir á þá einstaklinga sem ekki bera sömu ábyrgð og við hin. Mig langar að nota tækifærið hér,

að hún var einu sinni talin hér til dyggða en er í rauninni nauðsynleg ef okkur á að takast að stemma stigu við þeirri óheillaþróun sem við okkur blasir. Herra forseti. Við höfum öll réttinn til að hafa ólíkar skoðanir en það þýðir ekki að allar skoðanir séu réttar. Sú skoðun að jörðin sé flöt er röng. sem er hefur rétt til að hafa og tjá þá skoðun en hún er samt röng. Hverjar eru líkurnar á því að hún sé rétt? Engar. Þetta er ekki rétttrúnaður, virðulegi forseti, heldur eina ályktunin sem mögulegt er að draga út frá staðreyndunum sem blasa við um efnið. Þegar fólk hafnar þessum staðreyndum má með réttu kalla það ólík viðhorf, sem áskorun við ríkjandi sannleika, sem baráttu gegn meintum rétttrúnaði, en jafnvel þá er það staðreyndavilla. Stundum er það nefnilega þannig að staðreyndirnar liggja fyrir, málið er margrannsakað og fyrir löngu búið að fara í saumana á því sem um er rætt hverju sinni. Í stjórnmálum er þó of algengt að staðreyndavillur séu settar fram sem ólík sjónarmið. Eðlilega hefur stjórnmálafólk og kjósendur ólíkar skoðanir á öllu milli himins og jarðar. Tilveran væri ekki nándar nærri jafn skemmtileg ef við værum öll eins eða öll með sömu skoðanirnar. En rétturinn til að hafa og tjá ólík sjónarmið þýðir ekki að staðreyndir, rökfræði og aðgengilegar upplýsingar hætti að skipta máli. Jörðin verður áfram hnöttótt, hvort sem fólki er heimilt að segja hana flata eða ekki. Berum virðingu fyrir muninum á því sem er satt og ósatt, rétt og rangt, rökrétt og órökrétt. Heiðarleiki í stjórnmálum er fullkomlega háður því að kjósendur komi því til skila með atkvæði sínu að þeir meti hið sanna umfram hið ósanna.

Herra forseti. Ég vildi gera hér að umtalsefni og benda þingheimi og þjóðinni á áhugaverða grein sem birtist á Kjarnanum í dag. Fyrirsögnin er svona: „Þýskaland sendir nánast ekki nokkurn flóttamann aftur til Grikklands.“ Sagan er þarna rakin. Dómstólar í Þýskalandi hafa komist að þeirri niðurstöðu að það sé ómannúðlegt að gera það og þar er vísað til dóms Evrópudómstólsins frá árinu 2019.

Við Íslendingar ætluðum að senda 30 á dögunum með einni flugvél í atburði sem hæstv. dómsmálaráðherra talaði um að væri nánast vikulegt brauð hér á Íslandi. er hollt fyrir okkur að hafa þetta í huga. Staðan er sú að það er ómannúðlegt að senda fólk á götuna í Grikklandi, ekki síst ef það er í hjólastól. Þess vegna er sérkennilegt að við skulum gera það og sérkennilegt að stjórnmálaflokkurinn sem stendur einna helst fyrir því skuli á landsfundi sínum um helgina hafa samþykkt það og reynt að fullvissa fólk um að stefnan sé eftir sem áður mannúðleg. Það að segja að maður ætli að vera góður við fólk er ekki nóg, maður þarf að reyna að vera góður við fólk. Það er ekki nóg að hlutirnir séu í orði, þeir verða líka að vera í verki. Þess vegna hafa þrír þingflokkar, Viðreisn, Píratar og Samfylking, lagt fram þingsályktunartillögu, núna í annað sinn, þar sem fram kemur vilji til þess að stöðva brottvísanir og endursendingar flóttafólks til Grikklands, Ítalíu og Ungverjalands. Af hverju gerum við það? Jú, það er vegna þess að Ísland á að vera ríki sem virðir mannréttindi og er með þau í verki en ekki bara í orði. Virðulegur forseti. Nú stendur yfir heimsþing kvenleiðtoga í Reykjavík. Þetta er í fimmta sinn sem þetta þing er haldið hér á landi, nú undir yfirskriftinni „Power, Together for Partnership“, sem vísar til mikilvægis samstarfs og samstöðu um jafnréttismál. Á þinginu er fjöldi kvenleiðtoga víðs vegar að úr heiminum og þátttakendur á bilinu 500–600 konur. Sumar eru á fjarfundi en aðrar eru hérna á hafnarbakkanum. Þar á meðal eru ríflega 100 þingkonur og sendinefndir frá 22 þjóðþingum, sömuleiðis leiðtogar á öllum sviðum atvinnulífs, vísinda, fjölmiðla og viðskipta, svo fátt eitt sé nefnt. Það er gríðarlega mikilvægt að auka sýnileika kvenna í valdastöðum. Í því felst valdefling fyrir komandi kynslóðir kvenna að horfa til eigin framtíðar og vita að þær standi jafnfætis bræðrum sínum, að kyn þeirra sé ekki hindrun heldur tækifæri. Hér á landi er það að verða kunnuglegra að konur gegni slíkum stöðum en við stöndum t.d. frammi fyrir því að í stjórnum er skiptingin verulega ójöfn. Hér á þinginu er hins vegar næstum helmingur þingmanna Eftir sveitarstjórnarkosningarnar var hlutfall kjörinna kvenna í sveitarstjórnum það hæsta til þessa eða 47%. Það er árangur sem við höfum barist fyrir og þurfum að halda áfram að berjast fyrir því að jafnrétti er auðvitað ekki náð. Þrátt fyrir að fullnaðarsigri hafi ekki endilega verið náð getur góður árangur okkar í jafnréttismálum verið innblástur annars staðar í heiminum þar sem þess er þörf. Þetta þing sem nú er haldið í Hörpunni er liður í því að kynna m.a. árangur okkar og skiptast á skoðunum. Það er í mínum huga bæði heiður og ábyrgð sem við þurfum að axla gagnvart jafnréttinu á heimsvísu. Virðulegi forseti. Ég þakka öllum þeim sem standa að þessu mikilvæga þingi

Virðulegi forseti. 800 milljónir. Já, 800 milljónir er sú upphæð sem við Íslendingar þurfum að greiða í sekt á næsta ári fyrir að hafa ekki staðið við loftslagsskuldbindingar okkar í tengslum við Kyoto-samkomulagið. 800 milljónir sem hefðu getað farið í að niðurgreiða sálfræðiþjónustu eða skera niður biðlista. En það að borga 800 millj. kr. sekt virðist ekki vera næg refsing til að íslenskir ráðamenn taki loftslagskrísuna alvarlega enda hverfur þessi upphæð bara inn í annað í fjárlagafrumvarpinu. Þetta er sekt sem á einungis eftir að hækka þar sem við stöndum ekki við þau loforð sem við gáfum sem hluta af Parísarsamkomulaginu. Það að jöklarnir okkar séu að hörfa, veðurfarið að breytast, skriður falli þar sem sífreri er að bráðna ekkert af þessu hefur nægileg áhrif til þess að ráðamenn og stjórnmálamenn almennt séu tilbúnir til þess að taka þessa vá alvarlega. Það er talað fjálglega um orkuskipti sem töfralausn en því miður er engin almennileg aðgerðaáætlun til staðar og stundum virðist eins og stjórnmálamenn vilji nýta þessi orkuskipti til að ná algerlega óskyldum málum í gegn, málum sem jafnvel eru slæm fyrir umhverfið. Við verðum að átta okkur á því að það er þegar komið neyðarástand í loftslagsmálum og það dugar ekkert hálfkák. Við þurfum að fara í alvarlegar aðgerðir strax og ekki sitja og bíða þar til það er of seint að framkvæma. Verður það kannski fyrst þegar fiskurinn, auðlindin okkar, hættir að koma á Íslandsmið sökum hlýnunar sjávar og aukins sýrustigs að stjórnmálamenn á Íslandi átta sig á því að aðgerða er þörf? Virðulegur forseti. Já, í gær sat ég líka þetta frábæra kvennaþing sem haldið er í Hörpu, en mér skilst að hér undir liðnum fundarstjórn forseta hafi ég sem formaður allsherjar- og menntamálanefndar verið gagnrýnd fyrir fundarstjórn mína. Ég verð að viðurkenna að ég hef ekki náð að hlusta á allt það sem fram kom þar undir fundarstjórn forseta en ég ætla bara að segja að það að halda því fram að eitthvað hafi verið afmáð úr fundargerðum allsherjar- og menntamálanefndar er bara helber vitleysa. Það hefur ekki átt sér stað.

Á morgun mætir svo á fund nefndarinnar Útlendingastofnun og dómsmálaráðherra þar sem aftur verður hægt að ræða sama mál og nefndarmönnum er frjálst að spyrja.

og svo verður. En ég ætla af þessu tilefni líka, vegna þess að hér er verið að ræða sérstaklega endursendingar, brottvísanir til Grikklands, að segja að mér finnst bara gott að hv. þingmenn hafi lagt fram þingsályktunartillögu þar sem þeir tala sínum rómi um að þeim finnist að við eigum að hætta slíkum endursendingum. Ég held samt að við þurfum aðeins að hafa í huga að aldrei hafa fleiri verið á flótta í heiminum. Það er fjöldi fólks sem hefur í gegnum tíðina leitað hingað til lands sem er líka með vernd í öðrum löndum og þeim einstaklingum sem var vísað brott og voru fluttir sérstaklega til Grikklands um daginn eru alls ekki eina fólkið sem þar er með vernd og hefur farið aftur til baka. Fjöldi fólks hefur farið af sjálfsdáðum til baka.

Þetta er viðkvæði flokkanna sem eru búnir að vera í ríkisstjórn lengur en elstu menn muna og hafa ekki notað þau völd til þess einmitt að auðvelda þessu fólki að fá sér vinnu.

Í Kastljósi í fyrradag fengu menn að sjá raunverulegt dæmi um fólk í þessari stöðu: Rússnesk hjón sem vegna baráttu gegn harðstjórninni í Rússlandi þurftu að flýja land. Þeirra fyrsti viðkomustaður var Ítalía en svo komu þau til Íslands því að hér áttu þau rætur. Hingað hafa þau komið ótal sinnum með ferðamenn, þau eiga vini og þekkja landið; þau elska Ísland og hér vilja þau vera. Hann er meira að segja kominn með atvinnutilboð, en hann getur ekki nýtt sér það vegna þess að kerfið leyfir það ekki. Sama kerfi og Sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega vill meina að fólk eigi að geta nýtt sér til að komast í vinnu frekar en að sækja í verndarkerfið. Hinn spræki varaþingmaður, Friðjón Friðjónsson, minnti okkur á að nú um helgina hefði landsfundur Sjálfstæðisflokksins verið haldinn og hann heldur því fram að flokkurinn standi fyrir umburðarlyndi og að Ísland sé opið fyrir fólki sem hingað kemur. Máli sínu til stuðnings vísaði hann í ályktun flokksins frá helginni um að leyfa ætti fólki utan Evrópska efnahagssvæðisins, sem hér hefur fengið starf og er með hreint sakavottorð, að koma hingað og starfa.

í nafni hins meinta umburðarlyndis Sjálfstæðisflokksins.

Þetta var ekki rétt hjá mér, þau voru 80.000 og rúmlega það sem skrifuðu undir kröfuna. Ef farið væri eftir 11% kröfunni frá árinu 2016 þyrftum við að bæta til heilbrigðismála tæpum 100 milljörðum kr. Nágrannaþjóðir okkar fjárfesta mun meira en við í heilsu og lífsgæðum fólks enda er það fjárfesting sem borgar sig. Við þurfum og eigum að hlúa að veiku fólki og umbuna þeim sem hafa helgað sig því starfi með mannsæmandi launum og mannsæmandi vinnutíma. Nú ríkir neyðarástand víða í heilbrigðiskerfinu okkar, starfsaðstæður eru óboðlegar á mörgum stöðum og biðlistar lengjast, fólk þarf að bíða dögum saman eftir tíma hjá heilsugæslunni og mönnunarvandinn vindur upp á sig. Í upphafi þings sagði hæstv. fjármálaráðherra hróðugur að staðan í ríkisfjármálum væri mun betri en búist var við. Sú staða var ekki nýtt með fjárframlögum í fjárlagafrumvarpinu til að bæta heilbrigðiskerfið. Krafa er hins vegar gerð um að heilbrigðisstarfsfólk hlaupi hraðar, taki á sig enn meira álag og geri meira fyrir minna. Stóri vandinn á bráðamóttöku Landspítalans er skortur á hjúkrunarfræðingum. En ástandið er ekki bara slæmt á bráðamóttökunni í Reykjavík, það er líka slæmt á Suðurnesjum, á Suðurlandi og á Akureyri. Í morgun sagði hæstv. fjármálaráðherra frá því að komið hefði í ljós að staðan á ríkissjóði væri enn betri en gert var ráð fyrir þegar hann lagði fram fjárlagafrumvarpið. Heilbrigðiskerfið og velferðin verður að fá meira úr að spila á næsta ári ef ekki á illa að fara. Nýta verður betri stöðu einmitt til þess. Virðulegur forseti. Þar sem konur stjórna ríkir meiri hagsæld. Þar sem aukið jafnrétti ríkir er meiri hagsæld. Þar sem konur stjórna ríkir líka meiri friður og þar sem konur stjórnuðu ríkjum var betur tekið á heimsfaraldri kórónuveirunnar. Já, þetta er meðal þess sem hefur komið fram á alþjóðaþingi kvenleiðtoga sem haldið er í Hörpu þessa dagana, árlegum viðburði þar sem leiðtogar úr öllum heiminum koma saman; stjórnendur fyrirtækja, aktívistar, gamlar konur, ungar konur, fyrrverandi ráðherrar, forsetar og núverandi þjóðarleiðtogar. Þrátt fyrir þessa vitneskju er það svo að samkvæmt nýrri rannsókn Reykjavík Index 2022 má sjá stórt bakslag í viðhorfi fólks til kvenstjórnenda. Hvernig má það vera? Ungt fólk er jafnframt miklu fordómafyllra í garð kvenleiðtoga en karlleiðtoga og það munar töluverðu. Í G7-ríkjunum má sjá að 69% fólks á aldrinum 18–34 ára eru jákvæð gagnvart kvenleiðtogum en voru 72% fyrir tveimur árum. Á sama tíma er fólk á aldrinum 55–65 ára miklu jákvæðara, eða 76% jákvæð gagnvart kvenleiðtogum. Ef við horfum svo á viðhorf gagnvart þjóðarleiðtogum, ekki bara leiðtogum í fyrirtækjum almennt heldur bara þjóðarleiðtogum, má sjá að í Bandaríkjunum myndu bara 45% treysta konu til að leiða landið. Í Bretlandi eru það 54% en í Japan myndu einungis 34% treysta konu til að leiða ríkið. Já, ágæti þingheimur, jafnrétti er ekki sjálfsagt. Við þurfum alltaf

Virðulegi forseti. Ég ætla að fá að benda á nokkrar staðreyndir. Við höfum náð góðum árangri í jafnréttismálum á Íslandi og við stærum okkur af því á heimsvísu og það er hvergi betra að vera kona en á Íslandi. En því miður er staðan sú að 70% þeirra sem útskrifast úr háskóla eru konur og einungis 30% karlar. Það eru ekki mörg ár síðan þetta var akkúrat öfugt en á þetta ekki að vera jafnt? Rannsóknir varpa ljósi á að stelpum er oftar hrósað í skóla en drengjum og svo má lengi telja. Við sjáum ákveðna mismunun gagnvart ungum drengjum strax í skóla. Þeim er sagt að þeir séu fyrirferðarmiklir, séu of mikið og við stelpur er oftar en ekki sagt: Æ, passaðu þig á strákunum. Ekki eru þetta mjög uppbyggilegar uppeldisstöðvar fyrir strákana okkar. Þá heyrum við einnig í dag af ungum karlmönnum sem finna sig ekki í samskiptum við konur og þau samskipti litast iðulega af því að þeir hræðist að stíga óviljandi yfir mörk. Má vera að ákveðin óvissa og gremja ungra karlmanna sé að skila sér í aukinni ofbeldishegðun og öfgahyggju? Ég tel þetta ekki vera samfélag sem okkur langar að búa í. Við þurfum að taka betur utan um unga karlmenn og beita fræðslu. Ég fagna því að staða kvenna sé betri en það verður að varast að pendúllinn sveiflist alla leið. Virðulegur forseti. Erum við að tala jafn hátt um jafnrétti þegar það hallar á karlmennina í okkar samfélagi? Við sjáum ákveðna umpólun sem hefur ekki jákvæð áhrif á mótun samfélagsins til framtíðar. Við þurfum að opna augun, fræða og grípa til aðgerða svo við getum náð betra jafnvægi í samskiptum kynjanna. Svo þurfum við að spyrja okkur þessarar grundvallarspurningar: Í hvernig samfélagi viljum við búa?

Nú á haustmánuðum vöktu félagasamtökin Lífsvirðing athygli á því að mjög mikilvægt væri að á Alþingi færu fram umræður og mótuð yrðu lög um dánaraðstoð. Félagið hélt málþing og kom m.a. fram hjá þeim að dæmi væru um að fólk svipti sig lífi þar sem það fengi ekki dánaraðstoð. Það er hræðilegt að þetta sé staðan en ég verð að viðurkenna að ég hugsaði þegar ég las þetta að auðvitað væri útkoman slík þegar ekki væru önnur úrræði til staðar. Við hjá Viðreisn höfum haft það á stefnuskránni okkar að innleiða þurfi valfrelsi varðandi lífslok þannig að við vissar vel skilgreindar aðstæður verði dánaraðstoð mannúðlegur valkostur fyrir þá einstaklinga sem kjósa að mæta örlögum sínum með þeim hætti. Að gefa sjúklingum þennan valkost byggir á virðingu fyrir rétti sjúklingsins á eigin lífi og líkama, dregur úr líkum á misnotkun og setur skýran lagalegan ramma um viðbrögð óski sjúklingur eftir dánaraðstoð. Þetta er viðkvæmt mál og ekki endilega sú umræða sem er efst í hugum allra en þetta er mikilvægt mál og ég veit að málið hefur komið hér fram á fyrri þingum en ekkert orðið úr því. að málið sé flókið viðfangs er það ekki ástæða til þess að sleppa umræðunum. Þvert á móti er það enn ríkari ástæða fyrir því að vandað sé til verka. Mikilvægt er að við mótum um þetta skýran ramma með valfrelsi og mannúð að leiðarljósi.

Samkvæmt núgildandi lögum er fólki sem starfar á vegum hins opinbera gert að hætta störfum þegar 70 ára lífaldri er náð, algerlega óháð heilsu, getu eða atgervi, líkamlegu sem andlegu. Á sama tíma er áðurnefndur skortur á starfsfólki í fjölmörgum geirum. Orsakir þess má rekja til löngu úreltra laga frá þeim tíma þegar fólk hafði búið við heilbrigðisógnandi aðstæður og erfiðisvinnu sem leiddu til hraðara slits og öldrunar en við blasir í dag og horfði jafnvel til þess með tilhlökkun að fá að ljúka störfum. Að lifa í hárri elli er hugtak sem merkir í dag alls ekki það sama og það gerði til að mynda á síðustu öld. Sextugsaldurinn er nýi fertugsaldurinn er setning sem oft heyrist og vísar til bættrar lýðheilsu þjóðarinnar, m.a. fyrir tilstilli vitundarvakningar um mikilvægi hreyfingar, heilsuræktar, neyslu hollmetis, steinefna, fjörefna og hugleiðslu, svo nokkuð sé Margir af ármönnum rokktónlistar sem komnir eru á níræðisaldur eru enn í fullu fjöri og að því er virðist í fantaformi. Nægir þar að nefna Paul McCartney og Mick Jagger, sem báðir eru reyndar dæmi um menn sem stunda markvissa líkamsrækt og hollustuhætti þótt ekki hafi þeir virst neinir kórdrengir á árum áður. Þá er því stundum haldið fram að kjósi fólk að eldast hratt og markvisst sé vísasta leiðin að hætta að vinna og leggja niður störf. Að meina heilbrigðu, fullfrísku fólki að sinna störfum frá og með 70 ára aldri er tímaskekkja. Þessum úreltu lögum þurfum við að breyta. Vissulega þarf að taka mið af vilja fólks og heilsu í þessu samhengi og ekkert væri því til fyrirstöðu að bjóða mannfólkinu upp á reglubundna skoðun rétt eins og okkur ber að láta skoða ökutækin okkar árlega þegar tilteknum aldri slíkra tækja er náð.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. heilbrigðisráðherra hjartanlega fyrir að taka vel utan um beiðni mína um þessa sérstöku umræðu um um hið mikilvæga málefni sem við erum að fjalla um hér í dag, geðheilbrigðismál. Ég lagði upp með fjórar spurningar til hæstv. ráðherra sem ég ætla að

þar sem áður voru mönnuð 30 stöðugildi séu nú 22 geðlæknar í færri en 20 stöðugildum. Önnur spurning sem ég kem með og velti hér upp er: Hefur hæstv. ráðherra rætt við fagfólk í geðheilbrigðisþjónustu um vaxandi geðheilbrigðisvanda þjóðarinnar og hvernig megi koma í veg fyrir að fjöldi fólks geti ekki tekið fullan þátt í samfélaginu vegna viðvarandi geðheilbrigðisvanda og bið eftir fagþjónustu? Í þriðja lagi: Er eðlilegt að bráðamóttaka geðþjónustu Landspítalans sé aðeins opin frá kl. 12–19 á virkum dögum og milli kl. 13 og 17 á frídögum og utan þess tíma þurfi að leita á bráðamóttökuna í Fossvogi. þessu tilviki langar mig að tala um að í október 2021 skrifaði hjúkrunarfræðingur, starfandi á bráðamóttöku Landspítalans til síðustu sex ára,

eftir kl. 19 á virkum dögum og 17 um helgar. Þá er búið að loka geðdeild. Allir sem eru í bráðum vanda vegna áfengis- og lyfjavanda koma til okkar, allir sem eru beittir ofbeldi og vilja aðstoð koma til okkar. Við vísum engum frá sem þarf á aðstoð að halda. Í fjórða lagi kemur hér hjá mér: Hvers vegna eru fjárframlög til geðheilbrigðismála

á aðstoð að halda. Í fjórða lagi kemur hér hjá mér: Hvers vegna eru fjárframlög til geðheilbrigðismála aðeins um 5% af heildarframlögum til heilbrigðismála þegar áætlað umfang geðheilbrigðismála er í kringum 25%? 25%? Þessi tala kemur fram í umsögn Geðhjálpar fyrir fjárlögin sem nú liggja fyrir Í framhaldi af því sem ég hef verið að segja hér þá vil ég aðeins segja þetta: Við þekkjum það öll og við vitum öll að það er mikill vandi í heilbrigðiskerfinu okkar, hvort heldur það lýtur að geðheilbrigðismálum eða bara almennt. Það er skortur á fagfólki. En ég verð að segja hæstv. heilbrigðisráðherra það til hróss að ég vann með honum í fjárlaganefnd áður en hann settist í stól heilbrigðisráðherra

að óska eftir þessari umræðu og taka þetta mikilvæga mál á dagskrá hér. Það er sannarlega mikilvægt, eins og hv. þingmaður fór ágætlega yfir. Það er víðfeðmt og snertir í raun og veru öll svið samfélagsins.

en ég byrjaði á því að leggja hér fram stefnumótun fyrir þingið, þingsályktunartillögu, í geðheilbrigðismálum til ársins 2030 sem var samþykkt hér á Alþingi 15. júní síðastliðinn. Sú stefna byggir á viðamikilli greiningarvinnu og miklu samráði við notendur, fjölskyldur þeirra og heilbrigðisstofnanir og í raun allt samfélagið í gegnum samráðsgátt og svo ekki síst þá umfjöllun sem sú stefna fékk hér í þinginu og í hv. velferðarnefnd, sem er vel. Þannig að þingið er raunverulega búið að fela mér þetta verkefni, ákvörðunina í þessari stefnu að hrinda henni í framkvæmd með fimm ára áætlun og í samráði við helstu hagsmunaaðila. Þess vegna gerði ég það strax í kjölfarið að skipa samráðshóp til að þróa þessa aðgerðaáætlun til áranna 2023–2027. Í þeim hópi sitja fulltrúar frá ráðuneytinu, fulltrúar notenda, heilbrigðisþjónustustofnana og háskólasamfélags, þannig að það er öll breiddin í því og mjög öflugur hópur og sér fyrir endann á þeirri vinnu. Áherslurnar í þeirri aðgerðaáætlun munu byggja á þessum fjórum meginmarkmiðum stefnunnar sem eru í fyrsta lagi að geðrækt, forvarnir og snemmtæk úrræði verði grundvöllur geðheilbrigðis

að þjónustan verði veitt af hæfu starfsfólki á viðeigandi þjónustustigum í árangursríku samstarfi við þjónustuveitendur í velferðarþjónustu. Það er kannski svolítið mikið verkefni, eins og hv. þingmaður kom hér inn á í sinni ræðu. Þetta er þvert á öll svið samfélagsins og við verðum að ná utan um það þannig að það verði ekki þessi gráu svæði eða skil á milli þegar við veitum þjónustu og

og færa okkur nær notandanum eða geðheilsuteymunum, sem koma mjög vel út í viðbættri þjónustu, þá þurfti að fá fólkið einhvers staðar að og þá

Herra forseti. Í upphafi sumars barst þinginu skýrsla Ríkisendurskoðunar um geðheilbrigðisþjónustu. Skýrslan var áfellisdómur yfir geðheilbrigðiskerfinu á Íslandi en meginniðurstöður hennar voru að eftirspurn og þörf fyrir geðheilbrigðisþjónustu vex ár frá ári. Geta stjórnvalda til að tryggja nauðsynlega þjónustu er undir væntingum. Bið eftir þjónustu er of löng og ekki í samræmi við markmið stjórnvalda. Þá er skortur á yfirsýn í málaflokknum og nauðsynlegar upplýsingar liggja ekki fyrir eða eru óaðgengilegar. Þá hefur stefnumótun í málaflokknum verið rýr og árangur af aðgerðaáætlun sem fylgdi stefnu í geðheilbrigðismálum 2016–2020 ófullnægjandi. Allt eru þetta afleiðingar þeirrar sveltistefnu sem ríkisstjórnin hefur rekið þegar kemur að fjármögnun heilbrigðiskerfisins. Ég vil nýta þetta tækifæri til að spyrja hæstv. ráðherra út í geðheilbrigðisþjónustu barna, einkum og sér í lagi biðlista og fjármögnun þjónustunnar. Biðlistar sem blasa við börnum sem glíma við geðræn vandamál eru allt of langir, jafnvel svo langir að börnin verða fullorðin á meðan þau bíða og færast þá yfir í annað kerfi og á annan biðlista. Stuttu fyrir þinglok var samþykkt hér þingsályktunartillaga um stefnu í geðheilbrigðismálum til ársins 2030.

séu fjármagnaðar í fjárlagafrumvarpinu og hvort við séum ekki hreinlega runnin út á tíma. Er tími stefnumótunar og aðgerðaáætlana ekki liðinn og tími tímasettra og fjármagnaðra aðgerða runninn

Í mars á þessu ári kynnti Ríkisendurskoðun stjórnsýsluúttekt sína varðandi stefnu, skipulag, kostnað og árangur í geðheilbrigðisþjónustu. Í skýrslunni er varpað ljósi á stöðuna eins og hún er og margt þar sem vert er að vekja athygli á. Fyrst ber að nefna þann mikla biðtíma eftir geðheilbrigðisþjónustu hvort sem er fyrir börn eða fullorðna. Á Geðheilsumiðstöð barna er meðalbiðtími 12–14 mánuðir og eru í dag 830 börn að bíða eftir þjónustu

16 mánaða bið hjá Ráðgjafar- og greiningarstöð. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er biðtími barna um 17 mánuðir og þar bíða um 110 börn eftir þjónustu. Jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu er mjög mikilvægt og raunar eitt af markmiðum heilbrigðisstefnu. Á síðasta kjörtímabili var heilbrigðisþjónusta á Suðurlandi efld og mikilvægt að haldið verði áfram á þeirri braut á kjörtímabilinu. Sérstakt fjármagn kom til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands sem var nýtt til að stofna geðheilbrigðisteymi. Starfsemi teymisins er löngu sprungin og stendur mannekla starfseminni fyrir þrifum. Nú er draumur okkar Sunnlendinga að hægt verði að stofna sambærileg teymi fyrir börn og ungmenni, enda þjónusta geðheilbrigðisteymin nú aðeins fólk yfir 18 ára aldri eins og áður sagði. Þörfin fyrir geðheilbrigðisþjónustu barna er knýjandi. Biðtími barna ætti að vera í algerum forgangi hjá hæstv. heilbrigðisráðherra, enda er hver mánuður langur tími í lífi barns sem er í vanda.

Frú forseti. Ég tek undir með hv. málshefjanda og hæstv. ráðherra, þetta er mikilvægt mál sem við ræðum hér. En mikilvægi þessa málaflokks endurspeglast hins vegar því miður ekki í aðgerðum ríkisstjórnarinnar og þá sérstaklega endurspeglast mikilvægið ekki í því fjármagni sem látið er renna til geðheilbrigðismála hér á landi. Eitt örlítið dæmi sem við erum nú búin að tyggja svo oft í þessum sal að við erum öll löngu komin með leið á því: Hér var samþykkt mótatkvæðalaust að niðurgreiða skyldi sálfræðiþjónustu á Íslandi. Ríkisstjórnin hefur síðan þá ekki fjármagnað nema brotabrot Þetta sýnir ekki að ríkisstjórninni finnist mikilvægt að standa vörð um geðheilbrigði þjóðarinnar, því miður. Mig langar aðeins að nefna

hvort sem það er lyfjaþvingun eða að læsa fólk inni eða aðrar ráðstafanir sem endurspegla annars vegar kerfisvanda eða gamaldags hugmyndafræði og eru hins vegar viðbragð við skorti á mönnun og ónýtu húsnæði.

Það er ekki í boði að það fólk fái ekki fullnustað mannréttindi sín vegna þess að ríkið tímir ekki að eyða pening í það. Frú forseti. Ég óttast að við fáum aftur inn til þingsins sambærilegt frumvarp varðandi beitingu nauðungar í heilbrigðiskerfinu og kom frá ráðherra hér á síðasta þingi þar sem átti að lögfesta ósómann frekar en að útrýma

Frú forseti. Ég fagna þessari umræðu. Geðrænn vandi er gríðarlega flókið viðfangsefni. Málefnið er oft og tíðum hulið og umræðan lituð af skömm. Viðfangsefnin eru mörg og ólík. Fólk á öllum aldri, af öllum kynjum, úr öllum stéttum og um allt land glímir við geðraskanir. Aðgengi að þjónustu verður að vera tryggt og leggja verður áherslu á að styðja við þau úrræði sem fyrir eru en einnig að bjóða upp á fleiri. Það er einn vinkill sem mig langar að koma inn á í þessu samhengi en það er afar jaðarsettur hópur fólks sem glímir við fjölþættan vanda, þ.e. geðraskanir og fíknivanda. Þessi hópur mætir jafnan fordómum og skilningsleysi, jafnvel innan heilbrigðiskerfisins, og úrræðin eru of fá og ófullnægjandi. Rannsóknir hafa sýnt að allt að 70% fólks með áfengissýki og allt að 90% fólks í blandaðri neyslu eru með tvígreiningu, þ.e. eru einnig að glíma við geðraskanir. Algengt er að fólk með fíknivanda leiti svo í áfengi og vímuefni til að deyfa slæma líðan vegna geðsjúkdóma en til langs tíma getur það valdið verri líðan þar sem vímuefni geta ýtt undir kvíða, depurð og önnur einkenni geðraskana. Þetta er flókinn vandi og ekki ein einföld lausn sem dugar til að leysa vanda geðheilbrigðisþjónustunnar. Verkefnin eru mörg og ólík en við verðum einfaldlega að gera betur og sinna öllum þeim sem svo sárlega þurfa á aðstoð að halda. Það er mikilvægt að við stöndum saman um að gera betur. Virðulegur forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þm. Ingu Sæland fyrir þessa mikilvægu umræðu. Ég hef áður komið inn á það í þessum ræðustól hversu mikilvægt það er að andleg heilsa fólks standi jafnfætis líkamlegri heilsu og það myndi borga sig margfalt að taka á þessum málum af festu. Ástæðan fyrir því að ég ræddi fjárhagshliðina síðast þegar var hér var sú að ég kom inn í miðjum umræðum um fjárlög og sá að það væri enn þá ekki verið að gera ráð fyrir fjármunum til að niðurgreiða sálfræðiþjónustu sem Alþingi hefur þó þegar samþykkt að sé heimilt. Vangeta stjórnvalda til að takast á við þessi mál virðist alger. Því við þekkjum vandamálið. Við höfum samþykkt aðgerðir til að vinna á vandanum en samt stöndum við hér í sérstökum umræðum og ræðum við ráðherra vaxandi vanda, slæma þjónustu, skort á fjármagni og skort á raunverulegum aðgerðum. Og vandinn bara vex. Að vera foreldri sem getur ekkert gert nema beðið og vonað að barnið manns komist loksins að er óbærileg tilfinning. Börnin sem bíða glíma flest við vandamál sem þyrfti að grípa inn í strax en þau eru látin bíða svo mánuðum og árum skiptir á biðlistum. Má ég benda hæstv. ráðherra á að þannig tæklar maður ekki vandamál. Ef við lítum undan og vonumst eftir því að vandamálin hverfi, þá munu þau stækka og flækjast með tímanum. Andleg veikindi fólks eru ekki einungis vandamál þeirra sem veikjast. Þessi veikindi hafa áhrif á alla aðstandendur þessara sjúklinga, að ég tali nú ekki um þegar börn eiga í hlut.

þetta þarfa og brýna mál. Ég held að ég þekki engan í þessu húsi sem er andvígur því stórátaki sem við ræðum um að gera á

ekki bara að því að lækna og líkna og gefa meðul og annað slíkt heldur að forvörnum og beina augum að rótum vandans. Hvað er það sem getur verið að valda þessu á svona

honum stuðningur við að afla frekara fjármagns og setja þetta mál á oddinn í umræðunni um heilbrigðismál á Íslandi.

Við erum svo heppin að lifa tíma þar sem miklar breytingar eiga sér stað varðandi geðheilbrigði á heimsvísu, ekki síst á viðhorfum og uppbyggingu þjónustu. Breytingarnar hafa verið að eiga sér stað, eru að eiga sér stað og munu halda áfram að eiga sér stað. Það er mikilvægt að ræða þær hér og sem víðast í samfélaginu. Fögnum framfaraskrefum eins og stefnu í geðheilbrigðismálum sem samþykkt var hér 15. júní með öllum greiddum atkvæðum, uppbyggingu geðheilsuteyma, nýjum samningi um sálfræðiþjónustu, þeim fyrsta sem snýr að niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu fullorðinna og opnaði á viðtöl í gegnum fjarfundabúnað sem þýðir bætt aðgengi óháð búsetu. Órjúfanlegur hluti geðheilbrigðisþjónustu eru forvarnir en forvarnaverkefni sem hafa áhrif á geðheilsu eru ekki endilega merkt sem slík, telja ekki í framlögum til geðheilbrigðismála og eru stundum ekki einu sinni hluti af heilbrigðiskerfinu. Gleymum samt aldrei mikilvægi þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að sömu einföldu skilaboðin hafa forvarnagildi á svo mörgum sviðum og þess vegna skilar öll markviss forvarnavinna með börnum og fjölskyldum árangri. Lýðheilsuþing 2022 sem haldið verður á morgun leggur þar línur til framtíðar. Liður í forvörnum er líka heilsulæsi og þar vil ég vekja máls á mikilvægi fræðslu fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur sem glíma við geðrænan vanda eða taugaþroskaraskanir. Til þess þarf samvinnu á milli kerfa. Síðustu vikur hef ég velt fyrir mér hvort besta forvörnin felist ekki í að kenna börnunum okkar að það eru ekki til fullkomnar manneskjur, hvorki þau sjálf, heimilisfólkið eða annað samferðafólk, ekki einu sinni áhrifavaldar á samfélagsmiðlum.

Þingflokkur Samfylkingarinnar lagði nýlega fram á ný þingsályktunartillögu um uppbyggingu geðdeilda. Með tillögunni er lagt til að ráðist verði í markvissan undirbúning að uppbyggingu nýs húsnæðis fyrir geðheilbrigðisþjónustu á Landspítala og á Sjúkrahúsinu á Akureyri en húsakostur

Húsakosturinn verður að vera viðunandi og verður að stuðla að bata og við þurfum að setja það í forgang hér á hinu háa Alþingi að innan hins nýja Landspítala séu einnig nýjar geðdeildir, sem stuðli að bata, að starfsumhverfið sé til sóma, og að sjúklingum líði vel innan þeirra. Frú forseti. Árið 2018 var lögð fram aðgerðaáætlun um að fækka sjálfsvígum með sex tilgreindum markmiðum og 54 aðgerðum. Því miður hafa aðeins fimm aðgerðir komist til framkvæmda á síðastliðnum fjórum árum, fimm af 54. 54. Það hefur því miður heldur ekkert dregið úr sjálfsvígum á tíma aðgerðaáætlunarinnar. Þeim hefur þvert á móti fjölgað. Það eru einnig sterkar vísbendingar um að börn og ungmenni búi við versnandi geðheilsu hér á landi.

Geðraskanir eru helstu orsakir örorku eða rúmlega þriðjungur tilvika árið 2020. Ef ekki er litið til geðraskana sem meginástæðu örorku hækkar hlutfallið í 60%. Það eru 60% sem glíma við geðræn vandamál. Beinn kostnaður félagstrygginga í örorku- og endurhæfingarlífeyri óvinnufærra vegna geðraskana var árið 2020 tæpir 27 milljarðar kr. Málið er risavaxið og mikilvægt að ná tökum á því, ekki síst fyrir það fólk sem glímir við þennan vanda. Eins og hefur verið komið inn á kom Ríkisendurskoðun fram með skýrslu um geðheilbrigðisþjónustu. Skýrslan sýnir að átak hefur átt sér stað í geðheilbrigðismálum og ýmsar úrbætur hafa gefið góða raun. Vankantar við framkvæmd þjónustunnar skyggja verulega á þann árangur. Skipulag geðheilbrigðisþjónustu er í samræmi við stefnu stjórnvalda um að rétt þjónusta skuli veitt á réttum stað. Ýmsar aðgerðir hafa verið til bóta, t.d. skipting heilbrigðisþjónustu í fyrsta, annars og þriðja stigs þjónustu, en þar hefur þó skort á skilgreiningar sem eykur á gloppur í kerfinu. Einnig kemur fram að skortur á fagmenntuðu starfsfólki stendur geðheilbrigðisþjónustu fyrir þrifum og er ein helsta ástæða fyrir mikilli bið innan kerfisins. Ég fagna því orðum hæstv. ráðherra sem bera merki um mikinn skilning á vandanum og vilja til að bregðast við. Það er til mikils að vinna og nauðsynlegt að horfa til þess að vandinn eykst ár frá ári

þannig með forvarnirnar í geðheilbrigðismálum að það er ekki alltaf stimplað á þær að þær séu forvarnir. Tökum dæmi: Hér var rædd staða fólks með fjölþættan vanda, fólks sem glímir við geðsjúkdóma en í ofanálag er það haldið fíknisjúkdómi sem veldur því að það mætir fordómum hvar sem það knýr dyra í heilbrigðiskerfinu. Þessum fordómum er hægt að berjast gegn, m.a. með því að lögleiða neysluskammta vímuefna, eins og við stóðum í trú um að ríkisstjórnin ætlaði að gera. En eitthvað hefur það verkefni tafist hjá ríkisstjórninni. Með því að lögleiða neysluskammta er verið að búa til jarðveg til að draga úr fordómum sem verða ýmsum einstaklingum með fjölþættan vanda fjötur um fót. Eins verð ég að nefna afleiðingar ofbeldis. Ofbeldi veldur geðrænum vanda hjá þeim sem fyrir verða. Ég vil sérstaklega nefna einn hóp og vitna þar til orða sem voru látin falla í dag á landssamráðsfundi um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess. Tótla Sæmundsdóttir, fræðslustýra Samtakanna '78, var að tala um það sem er ekki hægt að kalla annað en hatursfaraldur gegn hinsegin ungmennum sem tröllríður samfélaginu. Það séu búnar til haturssíður á netinu gegn einstaklingum, ofbeldið hafi oft verið svo svæsið að sumir hafi framið sjálfsvíg. Sumir hafa framið sjálfsvíg vegna þess að við bjuggum þeim ekki það örugga umhverfi sem við héldum að væri svo sjálfsagt. Eins og Tótla segir þá er sérstaklega erfitt að horfa upp á þetta að þetta átti að vera frjálsa kynslóðin, fólkið sem gæti komið út úr skápnum í opið og frjálslynt samfélag og lifað lífinu eins og það er. Það að hafa ekki brugðist fyrr við uppgangi hatursorðræðu í samfélaginu er lýðheilsuvandi, það er ábyrgðarhluti.

Mig langar að nota þessar seinni mínútur mínar til að vísa til annars sérstaks hóps. Ég er mjög meðvituð um það, eins og ég kom inn á í fyrri ræðu minni, að vandinn fer þvert á stéttir, þvert á kyn, þvert á aldur, þvert á búsetu. Mig langar að taka einn hóp út úr því að þetta hef ég heyrt í auknum mæli undanfarið og mig langar að nefna bændastéttina. Það er gríðarlegt álag á bændum. Það er t.d. mjög algengt að sauðfjárbændur þurfi að vinna fulla vinnu utan heimilis og eiga svo eftir fulla vinnu þegar þeir koma heim. Við sjáum í alvarlegum málum er varða dýrahald, aukningu í barnaverndarmálum og öðru að þarna er gríðarlegt álag og fólk er að missa tökin og lenda í alvarlegum vanda sem hefur snjóboltaáhrif á líf fjölskyldu, vina og samfélagsins alls. Þetta er hópur þar sem ég held að geðrænn vandi sé mjög falinn. Mig langaði bara að nefna þetta sérstaklega af því að ég held að þarna séu stórar og miklar áskoranir sem hafa afleiðingar, eins og ég segi, út í samfélagið, á dýravelferð, á barnavernd. Þetta er hópur sem við þurfum að veita sérstaka

Samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar, sem kom út í vor, kemur þetta mjög skýrlega fram. Fjárframlög til geðheilbrigðismála eru tæp 5% af heildarframlögum til heilbrigðismála en umfang málaflokksins innan heilbrigðiskerfisins er fjórðungur þess. þess. Það blasir við að það vantar verulega upp á fjármögnun. Mig langaði líka til að tala sérstaklega um forvarnir af því að við sjáum einfaldlega í tölunum að þar þarf að gera betur. Hvers vegna hefur öryrkjum vegna geðrænna áskorana fjölgað um 250% síðastliðin 30 ár? Hvað er það í samfélagsgerðinni sem veldur? Mér finnst skipta máli að við ræðum um forvarnir í samhengi við fyrstu árin í lífi barna, um mikilvægi þess að við gefum börnum og foreldrum þeirra þá umgjörð og þann stuðning strax frá byrjun að börn alist upp við öryggi og traust. Efnahagslegar aðstæður skipta miklu í því samhengi. Hvernig styðjum við sem samfélag við fjölskyldur? Hvernig eru leikskólakennarar, grunnskólakennarar og annað starfsfólk undirbúið fyrir sitt mikilvæga starf og hvernig er að þeim búið í starfi?

þar sem gerð er mikilvæg tilraun til að forgangsraða í málaflokknum. En ég sé því miður ekki í fjárlögum fyrir næsta ár að það sé að verða marktæk breyting á áherslum hvað varðar geðheilbrigðismál og það er mikið áhyggjuefni. Við erum með stefnu, forseti,

og mikið af þeirri tilhneigingu að leiðast út í fíkn og áfengisneyslu og annað slíkt til hreinnar og klárrar fátæktar.

en á bráðageðdeild Landspítalans þar sem honum er allt of oft vísað frá af því að hann er ekki orðinn nógu veikur. Því miður er þetta staðreynd. Því miður er þetta Ísland í dag. Ég vona af öllu hjarta

Það hefur margt verið vel gert, geðheilsuteymin eru dæmi þar um, og það er aukið fjármagn í málaflokkinn. Ég tek undir með hv. þingmönnum þegar að því kemur að það

allan skalann, frá forvörnum og yfir í þessi þyngri úrræði. Varðandi bráðamóttökuna þá er mjög mikilvægt að hún sé opin allan sólarhringinn, hún er hugsuð þannig.

Frú forseti. Það er mér sönn ánægja að fá tækifæri til að mæla hér fyrir tillögu um þingsályktun um rannsókn á vinnuhælinu á Kleppjárnsreykjum og aðgerðum íslenskra yfirvalda gegn samskiptum íslenskra stúlkna við erlenda hermenn á árum síðari heimsstyrjaldar. Meðflutningsmenn mínir á þessu máli eru 20 og koma úr öllum þingflokkum nema Miðflokki.

felur í sér að Alþingi álykti að fela forsætisráðherra — en hæstv. forsætisráðherra var einmitt ein af flutningsmönnum frumvarpsins á 145. löggjafarþingi

og sérstaklega verði rannsakaðar aðgerðir yfirvalda til að sporna gegn samskiptum íslenskra kvenna við erlenda hermenn í kjölfar hernámsins 1940. Áhersla verði lögð á að kanna hvort mannréttindabrot hafi verið framin af hálfu íslenskra yfirvalda. En hvers vegna, frú forseti, erum við að tala um að rannsaka aðgerðir íslenskra stjórnvalda fyrir 80 árum? Er það ekki bara eitthvert fortíðarmál sem best er að gleyma. Þökk sé baráttukonunum í Öfgum sem vöktu verðskuldaða athygli á þessu máli á kvennaþingi í vor og Ölmu Ómarsdóttur sem nýlega gerði heimildarmynd um mál stúlknanna á Kleppjárnsreykjum, þá hefur þetta mál ekki fengið að liggja grafið og gleymt. gleymt. Rétt eins og í fleiri löndum þá eru ýmsir smánarblettir á fortíðinni sem margir vildu helst að ekki væru dregnir fram í sviðsljósið. En rétt eins og í öðrum löndum er það skylda okkar að takast á við þessa smánarbletti, viðurkenna mistökin og tryggja að við lærum af þeim til frambúðar. Þetta er eitt slíkt mál, byggt á hugmyndum þess tíma um að tryggja hreinleika hins íslenska kynstofns, hugmyndum sem enn í dag skjóta rótum og blómstra víða í Evrópu, meira að segja í nágrannalöndum okkar. Frú forseti. Mikil hræðsla greip um sig í Reykjavík eftir hernámsdaginn 10. maí 1940. Það var ekki hræðsla við hermennina heldur hræðsla um að siðferði ungra stúlkna á Íslandi væri í hættu, hræðsla um að þær myndu óhreinka hinn íslenska kynstofn með því að eiga samneyti við þessa erlendu hermenn. Á skömmum tíma áttu ungar stúlkur eftir að verða helsta ógn íslenskar arfleifðar, ekki bara í augum almennings heldur einnig efstu ráðamanna þjóðarinnar. Flest þekkjum við söguna um ástandsstúlkuna, stúlku sem dansaði við dáta fram á nótt og var fyrir vikið smánuð af íslenskum karlmönnum. Sannleikurinn er hins vegar mun grófari þar sem hér á landi var ítrekað brotið á mannréttindum og kynfrelsi ungra stúlkna. Sú aðför sem ungar konur máttu þola á stríðsárunum var mjög viðamikil og átti eftir að hafa gífurleg áhrif á líf margra stúlkna, stúlkna sem hið svokallaða ungmennaeftirlit hafði afskipti af. Ári eftir að breskir hermenn höfðu numið land hér voru samþykkt neyðarlög sem í dag má meta sem viðamestu persónunjósnir Íslendinga. Lög sem eingöngu var beint að ungum stúlkum. sem láta hugmyndir dómsmálaráðherra dagsins í dag, um forvirkar rannsóknarheimildir, blikna í samanburðinum. Lögin fólust í því að hefja eftirlit með ungmennum sem uppvís höfðu orðið að því sem skilgreint var óæskileg hegðun á borð við lauslæti, drykkjuskap og slæpingshátt undir formerkjum hæfilegra uppeldis- og öryggisráðstafana, eins og sagt var, með leyfi forseta. Svo mikið var Alþingi í mun að stöðva ungar konur í blóma lífsins að sett var upp sérdómstig sem bar nafnið ungmennadómstóll aðeins fyrir þær. Allt var þetta gert til þess að passa upp á hreinleika íslenskra kvenna og tilkall íslenskra karlmanna til þeirra. Þjóðernishyggjan varð svo sterk hér á landi á stríðsárunum að grófum úrræðum var beitt svo að íslenskar konur féllu ekki í hendur erlendum karlmönnum því þá átti þjóðin á hættu að íslenski kynstofninn og menningin myndi deyja út. út. Til þess að þessi lagasetning yrði að veruleika vildu ráðamenn þjóðarinnar vekja upp hræðslu og ótta meðal almúgans. Jóhanna Knudsen, virt yfirhjúkrunarkona, var fengin til að rannsaka siðferði reykvískra kvenna. Hún ásamt tveimur aðstoðarmönnum tók sér aðeins tvo mánuði í það verkefni þar sem þau eltu ungar stúlkur á röndum og skráðu niður það sem þeim þótti varhugavert við athæfi þeirra. Jóhanna og kollegar hennar skráðu niður lýsingar á útliti, klæðaburði, mat á greind og það sem þær áttu að hafa gerst brotlegar allt frá því að vera með rauðar varir og mikinn farða yfir í að vera með, að hennar mati, fífla- og mellulæti. Jóhanna skráði einnig niður hvers kyns samskipti við hermenn, sama hversu saklaus þau voru. Á aðeins tveimur mánuðum höfðu Jóhanna og hennar menn skráð nöfn 820 kvenna og af þeim áleit Jóhanna að um 500 þeirra væru í hættulegum kynnum við setuliðið. Áleit hún svo að hér væri aðeins um að ræða toppinn á ísjakanum. Jóhanna lagði til alls konar úrbætur í kjölfar rannsóknar sinnar, á borð við að hækka sjálfræðisaldurinn úr 16 árum upp í 20, að allar stúlkur á aldrinum 12–16 ára yrðu tímabundið fjarlægðar úr Reykjavík, að opnað yrði sérstakt uppeldishæli fyrir ástandsstúlkur því alls ekki mátti spilla sveitum landsins með hinni skæðu hermannaveiki og að lokum að starfrækt yrði sérstök leynilögregludeild og rannsóknastofa í siðferðismálum. Allt til að vinna bug á ástandsmeinsemdinni sem virtist eitra þjóðlíf Íslendinga að hennar mati. Alþingi skipaði sérstaka ástandsnefnd til að fara yfir skýrslu Jóhönnu. Hún var skipuð þremur ungum karlmönnum sem áttu að vinna bug á vanda ungra kvenna í landinu. Í greinargerð sem fylgdi skýrslunni töldu nefndarmennirnir, sem augljóslega höfðu mikinn skilning á upplifun kvenna, að íslenska konan þekkti ekki muninn á heiðvirðri konu og vændiskonu. Agnari Kofoed-Hansen lögreglustjóra þótti þessi skýrsla þó aðeins sýna 20% af vandanum sem stafaði af ástandinu og sagði að fimmfalda mætti tölu hinna léttúðugu kvenna. Blöðin voru ekki lengi að taka snúning á þessari sveiflu Agnars og rituðu í fréttum sínum að 2.500 vændiskonur væru starfandi í Reykjavík, bæ sem hýsti þá 40.000 íbúa. Fjölmiðlar tóku virkan þátt í að espa upp kvenfyrirlitninguna með hverri áróðursgreininni á fætur annarri. Neyðarlög voru sett á Alþingi í desember 1941 þar sem sjálfræðisaldurinn var hækkaður úr 16 árum í 18. Lög um eftirlit ungmenna og ungmennadómstól tóku gildi í apríl 1942. Með þeim lögum var veitt heimild til að stemma stigu við óæskilegri hegðun á borð við lauslæti, drykkjuskap og slæpingshátt. Þessi bráðabirgðalög voru í gildi í eitt og hálft ár og á þeim tíma tók ungmennadómstóllinn fyrir alls 62 mál. sex stúlkur voru dæmdar til sveitavistar og 14 til vistunar á vinnuhæli á Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði. Það hæli var hins vegar ekki tilbúið þegar löggjöfin tók gildi og voru stúlkurnar því lokaðar inni á sóttvarnahúsi Reykjavíkur. Ef stúlkurnar létu illa voru þær færðar í fangageymslur fangelsisins á Skólavörðuholtinu. Þær aðgerðir sem beitt var innan ungmennaeftirlitsins voru einstaklega grófar og í dag álitnar brot á barnasáttmála og persónuverndarlögum. Yfirheyrslurnar sem stúlkurnar þurftu að sæta gengu mjög nærri kynfrelsi þeirra og var m.a. notast við leggangaskoðun til að athuga hvort meyjarhaft þeirra væri rofið. Voru vottorð þess efnis notuð til að sanna sekt þeirra. Höfðu stúlkurnar játað að hafa stundað kynlíf með íslenskum pilti var hann tekinn til yfirheyrslu og orðum hans gefið meira vægi en stúlkunnar. Ungmennaeftirlitið virtist vinna eftir þeirri reglu að siðferðislegu vandamálin sem þau töldu þjóðina standa frammi fyrir væru bundin við hóp jaðarsettra kvenna af lægri stéttum. Margar af þeim stúlkum sem teknar voru til skýrslu ungmennaeftirlitsins voru þolendur ofbeldis og hefðu mál þeirra átt heima á borði barnaverndar en ekki til refsingar ungmennadómstóls. Því ber að nefna að engar stúlkur af efri stéttum voru sakfelldar af ungmennadómstól. Þyngst var þó að vera dæmd til vistar á Kleppjárnsreykjahæli. Staðurinn var afskekktur og gerður til að einangra stúlkur sem ekki stóðust siðgæðismatið. Stúlkurnar sem voru vistaðar á Kleppjárnsreykjum voru ungar, allt niður í 12 ára gamlar. Stúlkurnar máttu þola mikið harðræði. Ein af refsiaðferðunum á hælinu var að loka stúlkurnar í kjallara þar sem neglt hafði verið fyrir glugga. Þar máttu þær dúsa í allt að þrjá daga með aðeins dýnu á gólfinu sem iðandi var, að þeirra sögn, af pöddum. Einnig voru þær, börnin, jafnvel sprautaðar niður með lyfjum.

Hvernig áttu þær að geta gert það þegar alið hafi verið á þjóðarhatri og fordæmingu á tilvist þeirra í stríðinu? Þær fengu aldrei tækifæri til að skila skömminni og fengu hvorki afsökunarbeiðni né bætur. Það er svo sannarlega kominn tími á það að þetta framferði stjórnvalda gagnvart ungum stúlkum á stríðsárunum sé rannsakað og því gerð góð skil. Mikilvægt er að skömminni sé skilað þangað sem hún á heima, m.a. hingað inn á Alþingi, og að þessar konur, sem því miður eru flestar ekki lengur á meðal vor, fái afsökunarbeiðni frá íslenskum stjórnvöldum sem þær eiga svo sannarlega skilið. Það er von mín að þingheimur allur, óháð flokkum og flokkapólitík, sýni í huga, orði og aðgerðum að við erum tilbúin að viðurkenna þau mannréttindabrot og það ofbeldi sem þarna var framið. Við séum tilbúin til að ræða og rannsaka þennan smánarblett í íslenskri sögu og taka ábyrgð á gerðum forvera okkar hér á Alþingi. Allar þær stúlkur sem urðu fyrir barðinu á ungmennaeftirlitinu, ungmennadómstólunum og vistheimilinu að Kleppjárnsreykjum eiga það skilið.

Þetta er ótrúleg saga sem gerðist á þessum árum, 1942–1943. Ég er einlæglega sammála því að þetta eigi að rannsaka. Slík rannsókn yrði einfaldlega mikilvægur liður í því að gera það upp, og gera það upp fyrir opnum tjöldum, sem þarna átti sér stað og að stjórnvöld svari þessum einföldu en mikilvægu spurningum um hvað það var sem þarna gerðist og hvers vegna; hvaða áhrif það hafði t.d. á þessar 14 stúlkur sem sættu vistun á hælinu, hvaða áhrif það hafði á líf þeirra og hver meðferðin var á meðan á vistuninni stóð, en kannski ekki síður í kjölfarið. hvað það var sem leiddi til þess að þessar 14 stúlkur sættu vistun á hælinu því að ég hef þá tilfinningu, eftir að hafa fylgst með umfjöllun um þessi mál og lesa mér aðeins til um þau, að það hafi ekki verið alveg tilviljanakennt, þegar litið er á bakgrunn þeirra, hvaða stúlkur það voru sem fengu þessa harðneskjulegu meðferð á sínum tíma. Ég er líka sammála því, og tel raunar að það þurfi ekki rannsókn til, að stjórnvöld eigi að biðjast afsökunar á þessum kafla og á því sem þarna gerðist þó að það séu auðvitað aðrir við stjórn landsmála í dag en þá var.

er hjartanlega sammála öllu því sem kom fram hjá hv. þingmanni. Það er mikilvægt að þetta verði rannsakað. Það eru til gögn á Þjóðskjalasafni sem eru sökum persónuverndar ekki aðgengileg nema fræðimönnum, það þarf að rannsaka þau. Það þarf að fara ofan í þetta. Það hefur komið fram, t.d. í heimildarmynd Ölmu Ómarsdóttur, að stundum voru ástæðurnar ekki alveg

stjórnvöld geti án nokkurrar rannsóknar beðist afsökunar. Við höfum séð það í öðrum löndum,

þar sem flestar þessar konur eru því miður ekki lengur á meðal vor, hefur hún mikilvæg áhrif á ættingja og aðra sem þær þekkja.

þeirra kvenna sem þarna voru vistaðar. Þess vegna nefni ég það m.a. að það sé í sjálfu sér ekki

Ég vil líka nefna að afsökunarbeiðni hefur þýðingu fyrir aðstandendur, fyrir börn, ættingja og aðstandendur þeirra kvenna sem í hlut eiga. Það er líka mikilvægt að gera svona sögu upp því að sagan ætti að kenna okkur að það á aldrei að líta svo á að mistök sem þessi geti ekki endurtekið sig. Við höfum séð umfjöllun um að samskipti kvenna og stúlkna við erlenda hermenn sköpuðu ólgu í samfélaginu. Almenningsálitið var mjög afdráttarlaust í fordæmingu sinni gagnvart þessum konum og stelpum. Það má velta fyrir sér þætti fjölmiðla í því samhengi og það er líka þáttur sem þarf að gera upp; fjölmiðlarnir sjálfir, hvernig þeir sögðu frá þeim samskiptum og hvaða orðanotkun var beitt gegn þeim sem í hlut áttu. Það er bara svo margt þarna sem er sorglegt en um leið áhugavert eins og njósnir sem hafi náð til stúlkna niður í 12 ára aldur. Það eru börn.

En það var líka þannig að ekki var gerður greinarmunur á því hvernig samskiptin voru. Það voru dæmi um það að ungar stúlkur væru dæmdar til vistar fyrir það eitt að hafa haldist í hendur á almannafæri

Allt er þetta eitthvað sem okkur finnst kannski vera skrýtið í dag en við megum ekki gleyma því að persónunjósnir,

á. Ef við lærum ekki af þessum mistökum munum við endurtaka þau aftur og aftur.

fyrsta lagi varðandi kynþáttahyggjuna þá kemur hún mjög vel fram í heimildamyndinni Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum, sem ég nefndi meðal annars. Þar eru sýndar greinar úr dagblöðum þess tíma

Varðandi það hversu margar konur séu enn á lífi þá er það ekki alveg á hreinu hvort einhverjar séu enn á lífi, því miður. Það tengist því að það er leynd

ef þetta mál verður samþykkt muni rannsóknarmenn komast í þau gögn sem eru lokuð. Er það ekki rétt skilið? Það væri gott að heyra álit framsögumanns á því.

skipuð verði nefnd til að rannsaka vinnuhælið á Kleppjárnsreykjum og aðgerðir stjórnvalda gegn samskiptum íslenskra stúlkna við hermenn á árum síðari heimsstyrjaldarinnar.

alltaf að bera fortíðina við mæliglas okkar daga hvað varðar mannréttindi. Þróun í mannréttindum hefur orðið gríðarleg á seinni tímum. Það er mjög mikilvægt.

broti á einkalífi. Friðhelgi einkalífsins var varin í stjórnarskrá þess tíma og er enn varin í stjórnarskrá okkar tíma. Ég tel ekki ástæðu til að fjalla nánar um þetta mál en ég tek heils hugar undir þessa tillögu með þeim

Frú forseti. Ég þakka þeim þingmönnum sem tóku þátt í þessari umræðu.

hv. þingmenn Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Björn Leví Gunnarsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Guðrún Hafsteinsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Helga Vala Helgadóttir, Hildur Sverrisdóttir, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Sigmar Guðmundsson, Tómas A. Tómasson, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.

og að hún fái að fara í gegnum þetta þing án þess að vera notuð sem skiptimynt í þinglokasamningum.

Ég er mjög glaður að fá að mæla hér fyrir þingsályktunartillögu um heimild til rannsókna og notkunar á efninu sílósíbíni í geðlækningaskyni.

sem heimila rannsóknir og tilraunir með hugvíkkandi efnið sílósíbín í geðlækningaskyni og skapa skýra umgjörð fyrir sérhæfða meðferðaraðila um notkun efnisins í þeim tilgangi. Tillögur ráðherra liggi fyrir eigi síðar en á vorþingi 2023.“

unnið úr virku efni úr vissum tegundum af sveppum og það hefur verið notað í þúsundir ára og virkni þess verið þekkt lengi. Um tíma var hætt að nota þetta efni en undanfarin ár hefur

að það sé ólöglegt — að bregðast við, gera skýra umgjörð og fá að vita meira. Margir virtir háskólar, bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum, eru farnir að

Því setjum við markmiðið skýrt fram. Markmið tillögunnar er að Ísland verði leiðandi í rannsóknum á gagnsemi hugvíkkandi efna í geðlækningaskyni, en alþjóðlegar rannsóknir benda til þess að umrædd efni geti valdið straumhvörfum í meðhöndlun geðraskana.

Það er einmitt eitt af markmiðunum með tillögunni að koma rannsóknunum af stað og gera þessa umgjörð svo að notkunin verði ekki sjálfsprottin heldur frekar undir handleiðslu fagfólks. Það er mjög mikilvægt því að það geta verið alvarlegar aukaverkanir af þessu efni eins og öllum öðrum efnum sem eru notuð í geðlækningaskyni og því skiptir miklu máli að umgjörðin sé skýr og vitneskjan sé sem mest.

sem unnin var af hópi þarlendra fræðimanna, m.a. við Harvard-háskóla og birt á National Library of Medicine árið 2021, bendir til þess að möguleikar sílósíbíns í geðlækningaskyni séu miklir,

Rannsókn fræðimanna við New York-háskóla bendir og til þess að notkun efnisins við meðferð vegna áfallastreituröskunar og annarrar úrvinnslu áfalla geti verið gagnleg. Þá benda niðurstöður klínískrar rannsóknar, sem greint var frá í JAMA, tímariti bandarísku læknasamtakanna, fyrr á þessu ári til að sílósíbín skili árangri við að hjálpa ofdrykkjufólki að draga úr áfengisneyslu eða hætta alfarið. Rannsóknir á notkun sílósíbíns við líknandi meðferð eða lífslokameðferð hafa einnig verið fyrirferðarmiklar á síðustu árum. Alls tóku 10 lönd og um 230 einstaklingar þátt í öðrum fasa rannsóknar breska lyfjafyrirtækisins COMPASS Pathways á meðferð við þrálátu þunglyndi með sílósíbíni, þeirra á meðal Bretland, Danmörk og Þýskaland. Fyrstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sílósíbín sé hvort tveggja öruggt og skilvirkt í geðlækningaskyni, að því gefnu að meðferð sé stýrt og fylgt eftir af sérhæfðu heilbrigðisstarfsfólki. Það skiptir mjög

Rætt var við dr. David Nutt, prófessor í taugageðlyfjafræði við Imperial-háskólann í Lundúnum, en Nutt hefur ásamt fleirum stundað leiðandi rannsóknir á notkun hugvíkkandi efna í geðlækningaskyni í tvo áratugi. Nutt telur notkun hugvíkkandi efna eiga eftir að bylta geðlækningum á næstu áratugum séu efnin notuð rétt. Þá bendir Nutt á að sílósíbín hafi verið notað árþúsundum saman og að fengin reynsla sýni að efnið sé öruggt til notkunar.

Það á náttúrlega einnig við um önnur lyf sem við erum að nota í geðlækningaskyni og öðru þannig að þetta skiptir allt máli.

Ávinningurinn gæti orðið verulegur, ekki síst á Íslandi þar sem um 60.000 einstaklingar glíma við geðræn vandamál. Geðlyfjanotkun á Íslandi hefur rúmlega tvöfaldast á síðustu 15 árum. Árið 2005 var 627 skömmtum af geðlyfjum ávísað á hverja 100.000 íbúa, en árið 2020 voru skammtarnir orðnir 1.317. Talið er að hefðbundin þunglyndislyf gagnist ekki í um þriðjungi tilfella. Þetta er líka eitt af því sem drífur okkur flutningsmenn áfram í þessu, þ.e. eftirvæntingin og þörfin og vonin um að hér sé eitthvað á ferðinni

ná stórum skrefum fram á við. Við teljum að það sé mikilvægt hér á landi, bæði af því að Ísland getur hentað vel til svona rannsókna og framþróunar í þessu og líka

Það hefur líka heyrst að þeir sem vita minna um efnið eru farnir að bjóða þjónustu sína sem getur verið hættulegt eins og hefur komið fram. Því skiptir miklu máli að ná hratt utan um þessa umgjörð, taka þessu opnum örmum,

Mér þykir einmitt mjög athyglisvert að sjá hve mikilvægt er að þetta sé gert í gegnum fagfólk og í gegnum heilbrigðisgeirann í stað þess að fólk sé að gera þetta á eigin vegum.

þessi efni eru tekin og rannsóknir gerðar í gegnum fagfólk kemur í ljós að hægt er að nýta eiginleika þessara efna. Við erum stundum of blind fyrir því að gera slíkt vegna þess að við höfum áður skilgreint þetta sem fíkniefni.

Já, að sjálfsögðu er ég hlynntur því og ég held að það sé mikilvægt að við séum dugleg að rannsaka eiginleika sem flestra efna. Grunnrannsóknir eru mjög mikilvægar mjög víða í allri framþróun. Við eigum, sérstaklega með svona náttúruleg efni, að setja mikinn fókus á að rannsaka eiginleika þeirra og nýta sem best. Ég held að

það er staðfest að það er ekki ávanabindandi efni þannig að það myndar ekki þessa fíkn. Það skiptir miklu máli og breytir leiknum töluvert hvað þetta efni varðar.

Ég tek líka undir það með flutningsmanni að rannsóknir hér á landi, ekki bara á sílósíbíni heldur almennt, eru nokkuð hagfelldar.

snýr kannski fyrst og fremst að því hvort hann taki ekki undir það með mér að hin faglega umgjörð og jarðvegurinn sem er hér á Íslandi til þess að vera leiðandi í rannsóknum á þessu sviði

Við erum gott mengi, það er hægt að fá mjög mikinn fjölbreytileika og margar upplýsingar þar sem við getum tekið svo stórt hlutfall af heilli þjóð í rannsóknum

og það getur oft tekið fleiri ár að koma lyfi á markað. Nú virðist svo vera að neysla á þessu efni sé

umgjörðin verði fagleg, ekki bara varðandi rannsóknir heldur ekki síður það sem kemur í kjölfarið. Það sem ég velti fyrir mér og langar að spyrja flutningsmann Er ekki líklegt að við þurfum að hafa ákveðna væntingastjórnun í huga í framhaldinu ef vel gengur, bara í ljósi þess hve langan tíma rannsóknir taka? Þá velti ég fyrir mér, og spyr

Ég er í hópi meðflutningsmanna og hef fulla trú á þessari vegferð. Ég þekki marga úr fremstu röð

einn fremsti vísindamaður heims í læknavísindum, Albert Hoffmann, sem Hoffmann-La Roche lyfjarisafyrirtækið er nefnt eftir, fyrir algjöra tilviljun kominn á svipaðar slóðir.

sem hann taldi að gæti gagnast. Sveppurinn rataði óvart í munnholið á honum, hann sleikti á sér puttana eftir að hann var búinn að skoða hann í smásjánni og fann fyrir áhrifum sem hann hafði ekki áður kynnst. Eftir að hafa tekið til við að rannsaka málið

Albert Hoffmann hélt því fram að þetta væri merkilegasta geðlyf sem hefði uppgötvast og hóf að rannsaka það með vísindalegum nálgunum. Hann taldi að þarna gæti verið efni sem

það varð þessum rannsóknum að fótakefli og til trafala að þetta efni, sem er auðvitað ekki nákvæmlega það sama og hér er verið að ræða um en náskylt, varð að einhvers konar tískuefni sem blandað var saman við hættuleg efni eins og amfetamín og rottueitur og markaðssett undir yfirskriftinni Ferðalagið, The Trip. The Trip. Þessi eiturefni sem þarna var blandað saman til að búa til það sem kynnt var sem þetta stórhættulega efni varð til þess að Nixon-stjórnin taldi að þarna væru öfl hins illa að verki og lét stöðva allar rannsóknir af þessum toga sem verið var að vinna að á sjúkrahúsum og háskólum á þessum tíma. Þar með stöðvaðist ferlið og tiltrúin á þetta efni. Það var ekki sveppnum að kenna heldur efnunum sem blandað var saman við hann sem gáfu honum slæma ímynd og orðspor. hreinræktuð íslensk vara, beint úr hreinni íslenskri náttúru með hreinu íslensku vatni, vatni, er efni sem ég held að við eigum að horfa til björtum augum og vonglöð um að þarna séum við að fara að feta nýja slóð. Ég veit að Geðhjálp og fleiri samtök horfa mjög til þessa

flutningsmenn úr meirihlutasamstarfinu sem vilja sjá þetta gerast. Ég vil enn og aftur þakka fyrir umræðuna og þakka flutningsmanni fyrir frumkvæðið í þessu og öðrum sem hér hafa tekið til máls. Áfram veginn, eins og Tommi segir.

Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Ingibjörg Isaksen, Jóhann Friðrik Friðriksson, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson.

ályktunin sjálf lætur ekki mikið yfir sér en í mínum huga og flutningsmanna er um verulega stórt mál og mikilvægt „Alþingi ályktar að fela matvælaráðherra að útfæra fyrirkomulag vegna neyðarbirgða landbúnaðarafurða sem hægt er að framleiða hér á landi við við endurskoðun búvörusamninga árið 2023 þar sem markmiðið yrði að tryggja lágmarksbirgðir af landbúnaðarafurðum í landinu hverju sinni.“

Það er nú einu sinni þannig að við erum eyja úti í miðju Atlantshafi og erum háð flutningum til landsins á aðföngum,

Verkefnið er ærið. Það þarf að kortleggja stöðuna betur, leggja til áhrifaríkar aðgerðir og leiðir til að tryggja að lágmarksbirgðir matvæla séu til fyrir þjóðina á hverjum tíma. Við þurfum að byggja upp fyrirkomulag sem tryggir að nægjanlegt magn afurða sé til hér á hverjum tíma og að jafnvægi ríki á markaði með landbúnaðarafurðir. Við getum séð það fyrir okkur að fyrirkomulagið getur falið það í sér að ríkisvaldið grípi inn í í formi stuðnings til að geyma afurðir

að geymslutími landbúnaðarafurða getur verið ærið misjafn og því þarf að haga seglum eftir vindi, hvernig við tökum á því. Það er tiltölulega lítið mál að frysta

Í skýrslu sem Landbúnaðarháskóli Íslands sendi frá sér árið 2021 var fjallað um fæðuöryggi þjóðarinnar og hvað þurfi til að uppfylla viðmið þess efnis.

til þess að geta framleitt vörurnar hér innan lands. Það fyrirkomulag sem er lagt til í þessari tillögu snýr að því að það kerfi sem komið yrði á myndi tryggja að hægt væri að framleiða

í einhvern tíma og ríkið þyrfti þá að koma þar inn í. En við þurfum alltaf að passa að slíkt hefði ekki áhrif á verðmyndun á markaði. Það þarf líka að taka það til greina þannig að menn þurfa að vanda sig þegar að þessu kemur, og þetta gerist ekki einn, tveir

og eins með útiræktun á grænmeti, þar getum við gert enn betur. En það skortir innviði, sérstaklega hvað varðar

og þau þarf að treysta til þess að fá framleiðsluviljann enn frekar fram en er í dag og tryggja að við getum framleitt

fóru menn að ræða fæðuöryggi þjóðarinnar af fullri alvöru. Það er hverri þjóð gríðarlega mikilvægt að vera sjálfbær um sem flesta hluti. Það er tiltölulega einfalt að stökkva út í búð og kaupa í matinn en menn gleyma því oft að ferillinn sem á sér stað áður en matvaran kemur í kjörbúðina getur verið ansi langur.

Það er gott að eiga gildan og mætan bónda á þingi og það úr einu blómlegasta landbúnaðarhéraði Íslands;

Aðstæður í heiminum eru ógnvænlegar en kunna að fela í sér sér ákveðna dulbúna blessun fyrir okkur sem höfum verið að hika við að verða matvælaframleiðsluþjóð á háum skala með sjálfbærum hætti og sjá til þess að hér verði enginn matarskortur hvað sem á dynur.

enn frekari og stærri skref í þessu samhengi, sem snýr að því að nýta okkar grænu orku í framleiðslu, eins og við gerum í dag. Við framleiðum

Það eru einhverjar tilraunir og eitthvað verið að prófa varðandi framleiðslu á ávöxtum. Það er snúnara mál en væntanlega verður það hægt í

af ræktanlegu landi sem við erum ekki að nota. Við getum bætt verulega í þegar kemur að ylræktinni,

Dósamatur er eitthvað sem við ætlum okkur ekki endilega að nærast á nema ill nauðsyn krefji, með undantekningum. Ímynd okkar er hagfelld í flestu tilliti. Við þurfum að huga að henni þegar við ætlum að hefja stórfellda matvælaframleiðslu, bæði til eigin nota og útflutnings. Þar hafa bændur orðið fyrir nokkrum höggum að undanförnu

að gæta að orðspori okkar og að ekkert verði aðhafst hér sem getur skert ímynd okkar sem trúverðugs hollmetisframleiðslulands.

Það er líka mikilvægt að við gerum það á vel úthugsaðan hátt. Þegar ég var að alast upp heyrði maður oft í fjölmiðlum orð eins og smjörfjall og kjötfjall. Ég

hvað gerist þegar kannski er nægt framboð af fersku kjöti á markaði og einhvern veginn þarf að endurnýja birgðirnar? Nú hefur maður séð í öðrum löndum að þar hafa slík verið nýtt til að veita aðstoð erlendis, eða jafnvel innan lands. Kjötið hefur einfaldlega verið keypt af stjórnvöldum og gefið til hjálparstarfs. Mig

Við þurfum líka að horfa til þess að innlend matvælaframleiðsla er mjög háð erlendum aðföngum. Þau getur líka brostið. Við þurfum alltaf að búa í haginn

Ég held að það sé líka mjög mikilvægt í þessari umræðu, þegar við erum að gera þetta, að við höfum umhverfissjónarmið

hugsaði ég strax: Er þetta ekki eitthvað sem við gætum verið að vinna hér? Til dæmis plastið sem við notum á baggana sem gera það að verkum að við getum nýtt heyið mun betur

á ákveðið hringrásarhagkerfi í þessu samhengi. Ég held að við séum ekki komin alveg þangað að við getum endurunnið allt rúlluplast sem hér fellur til

plast úr ákveðinni sterkju sem er ekki plast en einhver filma sem á að geyma rúllur í og það á að prófa það hér á næsta ári.

á varðandi olíu á dráttarvélar og önnur aðföng og það er komið frekar vel inn á það í skýrslunni um neyðarbirgðir, sem forsætisráðherra lét gera og við fórum yfir í október.

Þar er lagt til að Alþingi álykti að fela matvælaráðherra að útfæra fyrirkomulag vegna neyðarbirgða landbúnaðarafurða sem hægt sé að framleiða hér á landi við endurskoðun búvörusamninga árið 2023. Þar yrði markmiðið að tryggja lágmarksbirgðir af landbúnaðarvörum í landinu á hverjum tíma. Ég held að þetta sé gríðarlega mikilvæg tillaga og mér finnst við hæfi að nefna að hún spilar auðvitað einnig inn í markmiðið um að tryggja afkomu greinarinnar en á sama tíma, í ljósi aðstæðna, að bregðast við breytingum sem hafa átt sér stað í öryggis- og varnarmálum. Það má líta til margra þátta í því tilliti en hér er fyrst og fremst verið að leggja til að til staðar sé kerfi sem tryggir að hægt sé að framleiða landbúnaðarafurðir hérlendis og í umframmagni, umfram hefðbundna neyslu, en að ríkisvaldið hafi á sama tíma heimildir til að greiða framleiðendum geymslugjald til að geyma umframframleiðslu án þess að hún hafi áhrif á verðmyndun á markaði. Mér finnst þetta fyrirtakstillaga. Ég held að það skipti mjög miklu máli fyrir okkur að geta tvinnað þetta tvennt saman. Í umræðunni hér í dag, sem hefur verið upplýsandi og góð, hefur verið komið inn á sjálfbærni okkar sem þjóðar. Sjálfbærni skiptir máli og við búum að gríðarlega sterku matvælaframleiðslukerfi

að annars konar nauðsynjar þurfi að vera til staðar á hættutímum. Það er hægt að nefna marga þætti í því tilliti. Í tillögunni er m.a. komið inn á kornræktina og mikilvægi hennar.

Það er því búið að nefna það í þessum þingsal, og margoft á undanförnum þremur árum, hve mikilvægt er að við kortleggjum betur stöðuna. Við séum í þeirri öfundsverðu stöðu að framleiða mikið magn af mat en við þurfum að geta tryggt geymslu hans. Við þurfum að geta tryggt að það hafi ekki áhrif á markaði. Við þurfum að geta tryggt að við séum að koma til móts við þá aðila sem koma

geymslu á matvælunum sem við erum að hefja stórfellda framleiðslu á til innlendra nota nú og síðar og jafnvel til útflutnings. Þegar ég var nýbyrjaður í tónlistarbransanum — sem ég mátti ekki hefja störf við fyrr en að afloknu stúdentsprófi, það var stífur agi á heimilinu, ég fékk eitt ár áður en ég átti að hefja læknisfræðinámið

Þess er að minnast hve þetta voru ljúffengar máltíðir. Þetta var á miðjum áttunda áratugnum, um það leyti sem margir hér inni voru að verða að

með góðum hagfelldum samningum við breska herinn um kaup á tugmilljónum hamborgara úr seinni heimsstyrjöldinni. Nokkrir áratugir voru liðnir frá því að þessir hamborgarar höfðu verið frystir og var þeim síðan sporðrennt af íslenskum tónlistarmönnum á Wimpy´s-veitingahúsunum í Lundúnum og rísa upp í minningunni sem eitthvað það ljúffengasta sem maður lagði sér til munns.

blómlegu sveitirnar, sem sum okkar hafa fengið að kynnast og búa í. Ég held að ímynd okkar sem þjóðar hreinnar, heilnæmrar, hollrar fæðu sé okkur afar dýrmæt, bæði sem áfangastaðar og sem útflutningsþjóðar. Þess vegna ætla ég enn og aftur að segja: Hugum vel að umhverfismálunum og hugum vel að ímyndarmálunum með þeim hætti sem við